Господин Будинов, заповядайте. Имаме осигурен и жестомимичен превод, за което благодаря.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа заместник-председатели, уважаеми колеги народни представители! Радвам се, че съм първи на трибуната

телевизията“. Извинявам се, преди да започна с Доклада, искам да направя процедура – на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание моля в залата да бъде допусната госпожа Амелия Гешева – заместник-министър на културата. Госпожо Председател, преди това гласуване правя и процедура за поименна проверка.

допуск. Моля, режим на гласуване за допуск в залата на госпожа Амелия Гешева.

ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колегите, които са дистанционно, могат и да се изразяват малко по-волно, докато колегите в зала не могат. Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 144 народни представители от залата плюс 2 дистанционно, стават 146: за 125 плюс 3 дистанционно – 128, против няма, въздържали се 6. Предложението е прието. Поканете госпожа Гешева в залата. По начина на водене – госпожа Йотова.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Искам да се обърна към Вас и да Ви помоля да обясните на моя скъп колега Евгени Будинов къде точно се намира, че това е Народното събрание – парламентът на България, ние сме парламентарна република. Това е едно изключително сериозно място. Той не може да си позволява тук, от тази трибуна, която аз безкрайно уважавам, да се държи все едно се намира в някакъв лош театър. Това не е халтура, това не е място, където да си правим смешки, това е място, което е последна инстанция в страната, знаете, тук се решават изключително важни проблеми и просто е недопустимо да се държим все едно играем някакви доста долнопробни пиески. А нашето невлизане – много добре знаете, ние го обяснихме 100 пъти, това е политическо решение, защото не искаме да крепим кворума

Заповядайте, господин Рашидов. Уважаема госпожо Председател, колеги! По начина на водене. Да Ви помоля, госпожо Председател,

Какво толкова не му харесвате, че развеселява Будинов? Че той си е артист човекът. Неговата основна роля е това. Лошото е, че с Вас не става ни шега, ни смях.

Вземам отношение по начина на водене. Недопустимо беше да дадете възможност на господин Рашидов да се изкаже по този начин. Настроението, господин Рашидов, е хубаво нещо, когато е добронамерено, не засяга личното достойнство на никого в тази зала и е коректно към колегите му. Това, което господин Будинов си позволи да направи, е една евтина сценка, съжалявам, колега, с едни елементарни… Вие допуснахте с едни елементарни самодейни средства да си прави шеги с една парламентарна група и с едни колеги, които имат точно същите права като него. Това не е първият път, колега Будинов, в който си позволявате безвкусни шеги от тази трибуна. Аз апелирам към Вашия интелект, възпитание и професионално обучение, да се съсредоточите и да изпълнявате ангажиментите си на народен представител по начина, по който това е приемливо за всички. Благодаря Ви, госпожо Председател. Благодаря Ви, господин Попдимитров. Господин Будинов, заповядайте – нека да продължим с гледането на второ четене на един много важен Закон. „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията“. внесен от Министерския съвет на 30 октомври 2020 г., приет на първо гласуване на 26 ноември 2020 г.“ „Закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. Комисията подкрепя Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1: „§ 1. Наименованието на глава първа се изменя така: „Медийни услуги и услуги на платформи за споделяне на видеоклипове“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2: „§ 2. В глава първа преди чл. 1 се създава „Раздел І Общи положения“.

„Чл. 1. Този закон урежда: 1. медийните услуги, предоставяни от доставчици на медийни услуги под юрисдикцията на Република България; 2. услуги на платформи за споделяне на видеоклипове, предоставяни от доставчици на платформи за споделяне на видеоклипове под юрисдикцията на Република България, доколкото попадат в областите, координирани от Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 г. за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги) L 95/1 от 15 април 2010 г.), изменена с Директива (ЕС) 2018/1808 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 г. за изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги), предвид променящите се пазарни условия (ОB, L 303/69 от 28 ноември 2018 г.),

Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 144 народни представители от залата плюс 2 дистанционно, стават 146:

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, като в чл. 5а, ал. 8 думата „спешно“ се заменя с „незабавно“, в ал. 10 думите „предвидена в настоящия член“ се заменят с „по този член“, а в чл. 5б, ал. 9 думите „правилата на“ се заличават.

предложение от народния представител Тома Биков, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12: „§ 12. Създават се чл. 8а (1) Доставчиците на медийни услуги гарантират, че съдържанието в техните услуги постепенно става достъпно за хората с увредено зрение или слух. Средствата за постигането на достъпност на съдържанието на аудио-визуални медийни услуги включват, без да се ограничават до жестомимичен превод, субтитри за глухи и хора с увреден слух, субтитри с говор и звуково описание. Доставчиците на радиоуслуги предоставят в срокове и по начини, определени в плановете за действие по ал. 2, т. 1, чрез интернет, мобилни приложения или други технически средства, с които разполагат, програми и предавания, достъпни за хората с увредено зрение или слух. (2) Доставчиците на медийни услуги предоставят на Съвета за електронни медии: 1. планове за действие във връзка с непрекъснатото и постепенно увеличаване на достъпността на предоставяните от тях услуги за хората с увреждания за тригодишен период; 2. годишни отчети за напредъка, постигнат по отношение на достъпността на техните услуги за хора с увредено зрение или слух. (3) Доставчиците на медийни услуги гарантират, че информацията за извънредни ситуации, включително публичните съобщения и съобщенията при природни бедствия, която се оповестява на обществеността чрез аудио-визуални медийни услуги, се предоставя по достъпен за хора с увреждания начин. Публичното оповестяване на информацията за извънредни ситуации чрез аудио-визуални медийни услуги не следва да бъде възпрепятствано, ако в изключителни обстоятелства се окаже невъзможно информацията да бъде предоставена по начин, достъпен за хората с увреждания. (4) Обществените доставчици на медийни услуги създават и предоставят за разпространение новинарски и актуално-публицистични телевизионни предавания в съответствие с технологичното развитие и икономическите възможности на доставчиците по начин, че да бъдат достъпни за хората с увредено зрение или слух. Плановете за действие на обществените доставчици имат за цел и субтитриране на всички телевизионни предавания с езиково съдържание, като новини, актуално-публицистични предавания, филми, сериали и други, като постепенно се обхванат и съответните нелинейни услуги по заявка. Конкретните задължения на БНР и БНТ за достъпност на съдържанието на предоставяните от тях услуги се определят в лицензиите им. Доставчиците на медийни услуги с национален обхват и наземно цифрово радиоразпръскване на телевизионни програми с политематичен или информационен програмен профил и средно дневен аудиторен дял над 20% и телевизионните програми на БНТ, задължително осигуряват в поне една от своите емисии новини в диапазона 19,00 23,30 ч. превод на български жестов език. (6) Съветът за електронни медии поддържа на интернет страницата си актуални данни за контакт със служител от администрацията, определен със заповед на председателя на Съвета за електронни медии, на когото е възложено предоставяне на информация и получаване на жалби по въпросите, свързани с достъпността. Съветът за електронни медии изпълнява задълженията си в тясно сътрудничество с организациите на хората с увреждания. (7) Съветът за електронни медии докладва на Европейската комисия за прилагането на мерките за достъпност на медийните услуги за хора с увреждания. Чл. 8б. Съветът за електронни медии може да предприема мерки за достатъчна видимост на медийните услуги от общ интерес в съответствие с цели от общ интерес като медиен плурализъм, свобода на словото и културно многообразие. Чл. 8в. (1) Аудио-визуалните медийни услуги, предоставяни от доставчиците на медийни услуги, не могат да се допълват от трети лица с нови елементи с търговски цели и да се изменят без изричното съгласие на тези доставчици. (2) Съветът за електронни медии не прилага ал. 1 във връзка със защитата на законните интереси на потребителите в съответствие с Директива 2010/13/ЕС, изменена с Директива 2018/1808, като се отчитат правата и законните интереси на доставчиците на медийни услуги.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, като думата „правилата“ се заменя със „законодателството“.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Искам да кажа, че в случая можем да дадем добър пример за добра работа на българския парламент, защото, след като Сдружението на хората с увреден слух се обръщаха към нас и към почти всички представители на отделните групи в парламента, имаше две предложения. Едното беше направено от мен, от името на нашата група, а другото беше на господин Биков от групата на ГЕРБ. Оказа, че те съвпадат и ние се обединихме. По този начин заедно гласувахме за тези промени, именно с цел да помогнем на тези хора, които имат изключителна нужда от жестовия превод. Те се притесняваха, че след пандемичната обстановка този превод може да изчезне. По този начин се реши един изключително важен за тях проблем. Радвам се, че може да се посочват и добри примери за работата на парламента. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! На първо място, да благодарим на представителите на глухата общност в България, които ни сигнализираха за нещо изключително важно, което може би нямаше да бъде чуто, ако не бяха те. Благодаря на всички колеги от всички парламентарни групи, разбира се, и на националните телевизии, които също поеха ангажимент да осигурят този превод за над сто хиляди души в България, които да имат достъп до тази информация и които най-после да бъдат включени в

Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 9 със съответните корекции; текста на вносителя за § 10 и

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18: „§ 18. Член 19 се изменя така: „Чл. 19. (1) Доставчиците на аудио-визуални медийни услуги по заявка осигуряват най-малко 30 на сто дял за европейски произведения в своите каталози, както и видимо присъствие на тези произведения. (2) Видимото присъствие включва достъпно и атрактивно представяне на европейските произведения например чрез специален раздел за европейски произведения, който да бъде достъпен от началната страница на услугата, чрез възможността за търсене на европейски произведения от инструмента за търсене, който се предлага като част от услугата, чрез използването на европейски произведения в кампании на услугата или чрез определен минимален процент европейски произведения, които се рекламират в каталога на тази услуга, например посредством банери или подобни средства. (3) Задълженията по ал. 1 не се отнасят за доставчици, които са микропредприятия по смисъла на Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно дефиницията на микропредприятията, малките и средните предприятия (обнародвана под номер С(2003) 1422) (OB, L 124/36 от 20 май 2003 г.), както и по отношение на доставчици с аудиторен дял, който е по-малък от 1 на сто от общата аудитория на всички аудио-визуални медийни услуги по заявка, предлагани на територията на Република България. България. (4) Задължението по ал. 1 не се прилага и в случаите, когато то би било неприложимо на практика или необосновано поради естеството или темата на аудио-визуалните медийни услуги. услуги. (5) Съветът за електронни медии изготвя ежегодни справки за европейските произведения в услугите по заявка и ги публикува като част от годишния си отчет. Съветът за електронни медии докладва на Европейската комисия за прилагането на мерките по ал. 1. (6) Делът на европейските произведения в каталозите на медийните услуги по заявка се изчислява на осреднена годишна база и на база брой заглавия в каталога на услугата. (7) Съветът за електронни медии приема правила за определяне на относителната тежест на отделните видове заглавия в каталозите на медийните услуги по заявка при изчисляване на дела на европейските произведения в тях, както и относно измерването на аудиторния дял на аудио-визуалните медийни услуги по заявка, при съобразяване със Съобщение на Европейската комисия (ОВ, С(2020)

„се прилагат“. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, като в ал. 3 в изречение първо думата „Съветът“ се заменя със „Съветът за електронни медии“, а изречение второ се заличава.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Госпожо Председател, възразявам за това, че направено от мен предложение по време на заседанието на Комисията по културата и медиите на основание чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за не е отразено в Доклада на Комисията. Ние от „Обединени патриоти“ ще внесем това предложение като законопроект. Докато настоящите поправки в Закона за радиото и телевизията имат за цел да го приведат в съответствие с евродиректива, то с предложението, което ние предлагаме от „Обединени патриоти“, имаме за цел да го приведем в съответствие с Конституцията на Република България, защото в момента Законът за радиото и телевизията не е в синхрон с Конституцията на Република България, а именно настояваме всички програми и предавания по радиата и телевизиите да са на официалния език, който според Конституцията на Република България, е българският. В тази връзка предлагаме да отпадне възможността програмите или отделни предавания да бъдат на друг език, когато са предназначени за български граждани, за които българският език не е майчин. В момента в чл. 49, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията се дава възможност на Българското ...да създават такива предавания. Свидетели сме на порочната практика, госпожо Председател, въведена със законовите промени от 2000 г., на Българската национална телевизия. (Силен шум.) Смятаме, че това е излишна привилегия за определен етнос, която е в разрез с конституционните задължения и права на българските граждани

27 и 28; текста на вносителя за параграфи 28, 29, 30, 31, 32 и 33,

5, т. 1 и 2“. Предложение от народния представител Вежди Рашидов, Ася Пеева, Радослава Чеканска и Емилия Милкова. Комисията подкрепя предложението.

до 20 години. Срокът може да бъде продължен с решение на Съвета за електронни медии по искане на лицензирания по реда на чл. 125.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38, който става § 40, като в т. 1 думите „основния текст“ се заменят с „текста преди т. 1“.

предложение от народните представители Вежди Рашидов, Ася Пеева, Радослава Чеканска и Емилия Милкова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 47, който става § 49: „§ 49. § 49: „§ 49. Създават се чл. 128 и 129: „Чл. 128. (1) Актът за установяване на административното нарушение се връчва срещу подпис на търговеца, на законния представител на юридическото лице или на упълномощено от него лице. лице. (2) Когато е съставен в отсъствие на нарушителя, актът се изпраща: 1. на хартиен носител по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адреса на управление или кореспонденция, вписан в съответния регистър, воден от Агенцията по вписванията, или 2. или 2. като електронен образ на хартиения носител чрез електронно съобщение, подписано с квалифициран електронен подпис, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, на електронен адрес, посочен в нормативно уреден уреден регистър, в който е вписан адресатът, или на адрес в информационна система за сигурно връчване; изпращането на електронното съобщение се удостоверява чрез електронен времеви печат по глава III, раздел 6 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) или възпроизвеждане на електронния образ на съобщението на хартиен носител, като идентичността му се удостоверява с подпис на служителя на всяка страница и се прилага към преписката. (3) Актът, изпратен по пощата, се смята за връчен на датата, на която обратната разписка е подписана от търговеца, от законния представител на юридическото лице или от техен пълномощник или служител, определен да получава книжа и съобщения. (4) Актът, изпратен с електронно съобщение, се смята за връчен, когато в 7-дневен срок от изпращане на електронното съобщение адресатът изпрати потвърждение за получаването му чрез обратно електронно съобщение, активиране на електронна препратка или изтеглянето му от информационна система за сигурно връчване. (5) Когато актът е връчен с обратна разписка и с електронно съобщение, за дата на връчването се смята по-късната по-късната дата. Чл. 129. (1) Въз основа на актовете по чл. 128, ал. 2 председателят на Съвета за електронни медии издава наказателни постановления или мотивирани резолюции за прекратяване на административнонаказателното производство. (2) Препис от наказателното постановление се връчва срещу подпис на нарушителя.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 48, който става § 50: „§ 50. 50. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: 1. В т. 23, буква „а“: а) в подбуква „бб“ думите „дейността по предоставяне на аудио-визуалните медийни услуги“ се заменят със „свързаната с предаванията дейност по предоставяне на аудио-визуалните медийни услуги“; в подбуква „вв“ думите „дейността по предоставяне на аудио-визуалните медийни услуги“ се заменят със „свързана с предаванията дейност по предоставяне на аудио-визуалните медийни услуги“; в) в подбуква „гг“ думите „дейността по предоставяне на аудио-визуалните медийни услуги“ се заменят със „свързана с предаванията дейност по предоставяне на аудио-визуалните медийни услуги“. 2. Създават се т. 23а – 23д: „23а. Доставчици на платформа за

на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия) (OB, L 178/1 от 17 юли 2000 г.),

Когато предприятието майка, дъщерното предприятие или другите предприятия от групата са установени в различни държави членки, доставчикът на платформи за споделяне на видеоклипове се счита за установен в държавата членка, в която е установено неговото предприятие майка, или, ако то не е установено в държава членка, в държавата членка, в която е установено неговото дъщерно предприятие, или, ако то не е установено в държава членка, в държавата членка, в която е установено другото предприятие от групата. При наличието на няколко дъщерни предприятия, като всяко от тях е установено в различна държава членка, доставчикът на платформи за споделяне на видеоклипове се счита за установен в държавата членка, която първоначално е започнало своята дейност едно от дъщерните предприятия, при условие че то поддържа трайна и реална връзка с икономиката на тази държава членка. При наличието на няколко други предприятия, които са част от групата, като всяко от тях е установено в различна държава членка, доставчикът на платформи за споделяне на видеоклипове се счита за установен в държавата членка, в която първоначално е започнало своята дейност едно от тези предприятия, при условие че то поддържа трайна и реална връзка с икономиката на тази държава членка. „Предприятие майка“ е предприятие, което контролира едно или повече дъщерни предприятия. 23в. „Дъщерно предприятие“ е предприятие, което се контролира от предприятие майка, включително дъщерно предприятие на крайно предприятие майка. 23г. „Група“ е предприятие майка, всички негови дъщерни предприятия и всички останали предприятия, които имат икономически и правни организационни връзки с тях. 23д. За доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове, за които се счита, че са установени на територията на България в съответствие с т. 23а,

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми народни представители! Аз ще спра вниманието Ви само на § 47 по вносител, който става § 49 по редакция на Комисията. Какъв е проблемът с този параграф? Проблемът е, че с редакцията на Комисията на практика две от разпоредбите на чл. 128, а именно ал. 6 и 7, и ал. 3 на чл. 129, които касаят процедурата по връчване на акта за установяване на административно нарушение – наказателно постановление по Закона за радиото и телевизията, на практика с премахването на тези текстове от редакцията, която Комисията предлага, се осакатява процедурата по връчване. Какво казват тези разпоредби? Алинея 6 по вносител, която не намира място в редакцията на Комисията, казва: „Когато актът не може да бъде връчен по реда на ал. 2 – 5, тоест по всички начини за връчване, съобщение за съставянето му се поставя незабавно на таблото за обявления и на специална секция на интернет страницата на Съвета за електронни медии, видима при първоначалното ѝ зареждане. В съобщението се посочва и датата на поставянето му.“ Алинея 7: „Когато в 14-дневен срок от поставянето на съобщението по ал. 6 адресатът не се яви в Съвета за електронни медии за предявяване и подписване на акта, актосъставителят отбелязва това в акта. Същият се прилага към преписката и се смята за редовно връчен в деня на отбелязването.“ Защо са коректни тези текстове? Целият чл. 128 по вносител на практика е взет като норма от Закона за авторското право и сродните права и Закона за електронните съобщения, където направихме аналогични изменения, и то с цел, от една страна, да осигурим правото на защита на лицето, на което се връчва актът за установяване на административно нарушение, а, от друга – съответно пък да осигурим възможност на административнонаказващия орган в тези случаи все пак да успее да направи поне още един последен опит да връчи акта. По същия начин стои въпросът и с наказателното постановление, като в ал. 3, която не намира място в редакцията на Комисията, е записано, че: „Когато наказателното постановление не може да бъде връчено на нарушителя на посочения от него адрес или на адреса на управление, или кореспонденция, вписан в съответния регистър, воден от Агенцията по вписванията, се прилагат съответно чл. 128, ал. 6 и 7 включително. При отказ да се получи препис от наказателното постановление, отбелязването се извършва от наказващия орган.“ Тоест практически отново се върви към процедурата по обявяване на интернет страницата на органа пак с оглед правото на защита на лицето, срещу което е съставено наказателното постановление, и, от друга – възможност на административнонаказващия орган да осъществи административнонаказващата си функция. Когато бяха разглеждани тези разпоредби в Закона за авторското право и сродните му права и в Закона за електронните съобщения, практически тези алинеи осигуряваха пълноценно административнонаказателно производство, което, за съжаление, с редакцията, която ни се предлага от

не осигуряват в пълнота възможността за пълноценна административнонаказваща дейност на Съвета за електронни медии, от една страна, и, от друга страна, съответно не осигуряват в достатъчна степен право на защита на лицето, срещу което е съставен акт за установяване на административно нарушение, или респективно е съставено и ще бъде връчено наказателно постановление. В тази връзка и с оглед на процесуална икономия правя предложение

текста на вносителя за § 40, който става § 42 със съответната корекция; текста на вносителя за параграфи 41, 42, 43, 44, 45 и 46, които стават параграфи

Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 144 народни представители от залата плюс 2 дистанционно, стават

5 на чл. 32“. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 56, който става § 58, като думите „от Закона за радиото и телевизията“ се заличават. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 57, който става § 59, като думите „от Закона за радиото и телевизията“ се заличават.

Не виждам. Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на подразделението; текста на вносителя за § 50, § 51 и § 52, които стават § 52, § 53 и § 54 със съответните замени в тях; текста на вносителя за § 53 и § 54, които стават § 55 и § 56 със заличаването на съответния текст; текста на вносителя за § 55, който става § 57 със съответното заличаване на думите в текста;

Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 144 народни представители от залата плюс 2 дистанционно, стават 146: за 146,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

На редовно заседание, проведено на 16 декември 2020 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект. Законопроектът беше представен от госпожа Росица Велкова – заместник-министър на финансите. Споразумението за заем произтича от Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета от 19 май 2020 г. за създаване на Европейски инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (SURE) вследствие на избухването на COVID-19. Необходимостта от сключване на Споразумението за заем произтича от отправеното на 7 август 2020 г. официално искане от страна на Република България за финансова помощ по линия на Европейския инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (SURE) вследствие на избухването на COVID-19. Заемът, поискан от страната ни, е за допълване на националните усилия за преодоляване въздействието от избухването на COVID-19 и на социално икономическите му последици за работниците и самостоятелно заетите лица. По-конкретно, със средствата от заема ще се осигури ликвидност за финансиране на разходи, необходими за изплащането на компенсации за работодателите, съгласно Постановление № 55 на Министерския съвет от 30 март 2020 г., и на средства за запазване на заетостта на работници и служители, съгласно Постановление № 151 на Министерския съвет от 3 юли 2020 г., изменено с Постановление № 278 на Министерския съвет от 12 октомври 2020 г., за периода от месец април 2020 г. до месец януари 2021 г., в размер

Европейският съюз отпуска на България заем с максимален размер 511 000 000 евро, като максималният среден срок до падежа на заема е 15 години. След проведеното обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за“ – 18 народни представители, без „против“ и „въздържал се“. Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за заем

за Европейската комисия на 11 декември 2020 г. и за Република България на 26 ноември 2020 г. Заключителна разпоредба Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря. Изказвания, колеги? Не виждам. Ще подложа на гласуване следните текстове: наименованието на Закона; съдържанието на член единствен; наименованието на подразделението „Заключителна разпоредба“; и съдържанието на параграф единствен. Текстовете са по вносител. Гласували

Доклад на Комисията по икономическа политика и туризъм. Заповядайте, господин Кънев, имате думата.

2020 г. от Александър Ненков и Александър Иванов Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 16 декември 2020 г., разгледа и обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. На заседанието присъстваха: от Националния статистически институт Сергей Цветарски – председател, и Магдалена Костова – директор на дирекция „Демографска политика“. Законопроектът бе представен от Сергей Цветарски. Според вносителя целта на предложения законопроект е да създаде правна възможност при обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка Министерският съвет да може да промени периода на преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г.

Предвид невъзможността да се предвиди развитието на епидемията през месеците януари и февруари, съществува реална опасност от сериозни проблеми при провеждането на преброяването, особено на преброяването с преброители. Според вносителя Законопроектът няма да има пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет. Народните представители Димитър Данчев, Жельо Бойчев и Румен Гечев поставиха следните въпроси по Законопроекта: как е решен въпросът с провеждане на преброяването в други страни от Европейския съюз в условията на COVID-19; взети ли са подобни решения в други страни; има ли готовност Националният статистически институт да проведе преброяването в настоящите срокове; готова ли е платформата за електронното преброяване? Изказано беше съображение, че се прави едно делегирано законодателство, което е прецедент. Беше изразено съмнение за политическо измерение на отлагане на преброяването, предвид „мъртвите“ души в списъците. След приключване на обсъждането и гласуването с резултати: „за“ – 16 гласа, „въздържал се“ – 4, и без „против“ Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, предложението е продиктувано от ситуацията, в която се намираме, и невъзможността да се изпълни Законът, както е регламентиран в момента, а именно да започне преброяването на населението и на жилищния фонд на 22 януари и да завърши месец по късно в следващата 2021 г. Всички знаем, че ситуацията в момента предвещава по-гъвкаво взимане на решения и заради това с колегата Иванов предлагаме в чл.

че при обявена извънредна епидемична обстановка, както е ситуацията, в която се намираме в момента, Министерският съвет да може да промени датата на започването на преброяването, както и крайният срок, в която държавата и Националният статистически институт трябва да обобщи данните, а именно година по-късно от така наречения критичен момент – началото на преброяването. Тук благодаря и на колегите от опозицията, които също подкрепят този законопроект. Всички знаем, че в момента това е изключително нецелесъобразно, предвид епидемиологичната обстановка, а и предвид факта, че за самото преброяване са необходими по

за да е пълно преброяването тези преброители трябва да посещават домовете, а това, освен заразени хора, са и хора, поставени под карантина. Категорично не считаме, че на този етап през месец януари предвид ситуацията трябва да се бърза с това преброяване. ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Ненков. Откривам разискванията. Колеги, имате думата за изказвания. Заповядайте, господин Зарков.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

обект на внимание с този законопроект. Естествено, че обстановката е такава, че при едно преброяване може да съществува риск. Този риск не трябва да бъде допускан, така че трябва да се вземат необходимите мерки. Това е и причината голяма част от моите колеги да подкрепят този законопроект, но искам да обърна внимание на две неща. Това не е просто акт, който трябва да мине без съответното обсъждане, и мисля, че начинът, по който е избрано да бъде направено това, е грешен. Ще Ви обясня защо и според мен какво би трябвало да се направи. Въпросът за преброяването на населението е от особена важност – от такава важност, че Народното събрание

В този закон, освен срокове, са уточнени и органите на преброяването, методологиите, съответните европейски документи, които трябва да се вземат предвид, и така нататък, и така нататък. С предложеното сега от колегите от ГЕРБ всъщност ние отменяме този закон по време на извънредното положение, тъй като в неговата ал. 2 на чл. 3 е казано кога започва преброяването и кога свършва. това нещо да бъде заменено с възможност за взимане на решение от Министерския съвет за промяна на срока и критичния момент. Критичният момент всъщност е моментът на започване на преброяване според Закона, което значи, че парламентът снема от себе си тази отговорност и я прехвърля на Министерския съвет, който може да реши, а може и да не реши дали да започне на 22 януари 2021 г. или не. Това според мен е грешен подход и той трябваше да бъде заместен с нещо друго. Вместо да гадаем каква ще бъде обстановката и кога може да се проведе преброяването, можеше в нормален период малко преди януари, имайки предвид, че има консенсус и разбиране в парламента, да се нанесат съответните срокове със законово изменение. Защо това е важно?

То е важно, за да знаем каква е общата демографска ситуация, за която всички знаем, че е доста притеснителна, но все пак е обект непрекъснато на най-различни спекулации. Затова е необходимо това преброяване за социалната икономическа система, за мерките, които предприемаме, за административно-териториалното деление на страната, за пенсионната система, за какво ли още не… Може би дори и за политическия процес в крайна сметка, тъй като догодина ще има два избора. Данните от това изследване, предвидено в специалния закон, трябваше да излязат към 31 декември 2021 г. и щяха да осветлят до голяма степен и легитимността на

да не се бърза и да не се направи преброяването веднага на 22 януари, но това не може да става, разтоварвайки се просто от отговорност и давайки на Министерския съвет възможността да решава. Този проблем е от съществено значение. Трябваше да бъде решен в пленарна зала и със закон, както е направено през март 2019 г. Още повече, че този дебат би бил полезен, тъй като има и други проблеми с преброяването по начина на набиране на доброволци, начина на набиране на хора, които да го правят и така нататък. Отново казвам – въпрос от национално значение, от който парламентът не може просто да абдикира. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Зарков. Реплики? Изказвания? Изказвания? Господин Ненков.

Наистина един такъв акт трябва да бъде обвързан с взимане на такова решение в пленарна зала. Само че ние в момента се намираме в една много деликатна ситуация, в която виждате, че всяко едно решение може да се окаже предпоследно поради ред обстоятелства, да не влизаме в конкретика. Вие виждате, че този процес на взимане на решения и необходимостта от гъвкави такива се случва в цяла Европа, не само в България. Разбира се, преброяването на населението и жилищния фонд е от изключително голямо значение. Тук обаче не мога да се съглася с аргумента, че по някакъв начин той имал отражение към предстоящите избори през следващата година, реално самото преброяване в сега действащия текст на Закона, краят на преброяването и обобщаването на данните трябва да приключи една година след започването му. Следователно, ако хипотетично започне на 22 януари, то чак в края на другата година, когато вече са минали президентски и парламентарни избори,

Другото, което исках да кажа, е, че ние реално не отменяме Закона, ние даваме една такава възможност точно поради причината да има все пак някаква гъвкавост. Много ме съмнява, че месец януари, както беше предложено да се вземе решение от парламента, че след две, три, четири седмици кой знае колко, обстановката ще е променена, така че ние да фиксираме някаква дата в парламента, която да се окаже после недостатъчно целесъобразна. Ние сме дали възможността, както и по много други теми, Министерският съвет да има тази възможност, ако прецени за целесъобразно, да обяви друга дата за започване на преброяването. Няма никаква задкулисност в това наше предложение. Напротив, то е обосновано единствено и само от целесъобразността. Самите Вие разбирате колко е абсурдно, извинявам се, на 22-ри да започнем едно такова преброяване и 30 хиляди души да тръгнат по домовете на хората, за да ги разпитват. Защото аз не си спомням колко беше процентът миналия път на хората, които бяха попълнили по електронен път – аз бях един от тях, разбира се, но процентът не беше чак толкова голям, че да очакваме, че по-големият процент от хората ще се възползват от тази възможност – по електронен път да попълнят съответните формуляри. Така че това е

Реплики или изказвания? Изказване – заповядайте, господин Ангелов. Господин Председател, дами и господа народни представители! От нашата парламентарна група също считаме, че това предложение трябва да бъде подкрепено,

Не виждаме проблем в това Министерският съвет да реши кога да е датата, без значение кой ще бъде – дали ще е този, дали ще е следващ Министерски съвет, за да може да се даде наистина възможност да се реагира в тази сложна ситуация.

проблемите, които имаше в предходни преброявания в преброителските карти, вече са отстранени и е направена една добра преброителска карта, която наистина да даде възможност

с всички материали, с хора, за да стартират едно преброяване, когато е насрочено по закон, но в крайна сметка техните притеснения са, че заради пандемията няма да могат да свършат работа, както трябва да бъде, и няма да могат да направят така, че данните да са обективни при едно преброяване. Затова взех думата – да кажа, че от „Обединени патриоти“ ще подкрепим предложението, за да може наистина

Не виждам. Продължаваме с изказванията. Не виждам изказвания. Закривам разискванията и преминаваме към гласуване.

Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., с № 054-01-113, внесен от народните представители Александър Ненков и Александър Иванов. Моля, режим на гласуване.

може да вземе решение за промяна на срока по ал. 2 и критичния момент. Решението се публикува на интернет страниците на Министерския съвет и на Националния статистически институт.

Имате думата за представяне на Законопроекта, госпожо Александрова. Благодаря, уважаеми господин Председател. Преди да Ви представя Доклада, моля на основание чл. 49, ал. 2

единния портал за електронно правосъдие; 2. квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща съгласно чл. 3, § 37 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 910/2014“. (3) Когато не е избрана възможност за връчване по ал. 2, но страната е посочила адрес на електронна поща, връчването се извършва на посочения адрес.

връчване по ал. 1 – 3, съобщението се връчва на настоящия адрес на страната, а при липса на такъв – на постоянния. (6) Страната може да посочи електронен адрес за връчване на вещо лице, свидетел и трето лице, задължено да представи намиращ се у него документ.“

„Задължение за посочване на електронен адрес Чл. 38а. (1) Лицето, извършило процесуално действие в електронна форма, е длъжно да посочи електронен адрес за уведомяване за удостоверяване на получаването на електронното изявление и за резултата от техническата проверка на извършеното действие. (2) При извършване на процесуално действие в електронна форма, лицето може да се съгласи да приема електронни изявления и електронни документи от съда

съобщения, призовки и книжа в производството пред съответната съдебна инстанция и пред всички инстанции. (4) Съгласието по ал. 2 и 3 може да се оттегли по всяко време, като оттеглянето не засяга редовността на вече извършените действия.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ

на Народното събрание. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11: „§ 11. В чл. 62 се правят следните изменения: 1. В ал. 1 се създава ново изречение второ: „Такова задължение има страната и когато тя е посочила електронен адрес за връчване.“, а изречение второ става изречение трето. 2. В ал. 2 след думите „по ал. 1“ се добавя „както и когато страната е посочила електронен адрес за връчване,

Когато връчването се извършва по чл. 38, ал. 2, съобщението, съдържащо информация за изтегляне на призовката, съобщението или книжата, се смята за връчено в деня на изтеглянето му от адресата. В случай че съобщението не бъде изтеглено в 7-дневен срок от неговото изпращане, то се смята за връчено в първия ден след изтичането на срока за изтегляне. (2) Когато връчването се извършва по чл. 38, ал. 3 и 6, съобщението, съдържащо информация за изтегляне на призовката, съобщението или книжата, се смята за връчено в деня, в който адресатът е потвърдил получаването му. В случай че получаването не е потвърдено в 7-дневен срок от неговото изпращане, съобщението се връчва по общия ред.“ ред.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5: „§ 5. В чл. 42 се правят следните изменения: 1. Алинея 3 се изменя така: „(3) Когато съобщението не е връчено по реда на ал. 1 и 2, както и в случаите на бедствия, аварии и други непредвидени обстоятелства, съдът може да разпореди по изключение връчването да стане от служител на съда чрез телефон, електронен адрес за връчване, телекс, факс или с телеграма.“ 2. Алинея 4 се отменя.“

подпечатан с квалифициран електронен печат на съда с удостоверено време или с квалифициран електронен времеви печат – при връчване по чл. 38, ал. електронен запис на връчването от квалифицирания доставчик на електронни удостоверителни услуги – при връчване по чл. 38, ал. 2, т. 2; 3. потвърждение, че съобщението е получено – при връчване по чл. 38, ал. 3

ал. 5: „(5) Връчването на кредитни и финансови институции, включително тези, извършващи събиране на вземания срещу потребители, на застрахователни и презастрахователни дружества и на търговци, които извършват доставка на енергия, газ или предоставяне на пощенски, електронни съобщителни или водоснабдителни и канализационни услуги, нотариуси и частни съдебни изпълнители се извършва само по реда на чл. 38, ал. 2, на посочен от тях електронен адрес.“ По § 9 има предложение на народния представител Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя

служба. (2) Адвокатът може да заяви в портала по ал. 1, че отсъства и няма да приема съобщения за определени периоди от време, които в рамките на една календарна година не може да бъдат с обща продължителност повече от 60 дни, с изключение на дните на отсъствие поради временна неработоспособност, които също се заявяват. Съобщенията, изпратени в заявения период на отсъствие, трябва да бъдат изтеглени в 7-дневен срок, считано от деня, следващ изтичането на заявения период на отсъствие. Съобщенията се смятат за връчени в деня на изтеглянето им или в случай че не бъдат изтеглени – с изтичането на срока за изтегляне. (3) Адвокатът не може да откаже получаване на съобщение на своя доверител, освен след оттегляне на пълномощното по реда на чл. 35, отказ 35, отказ от пълномощие по чл. 36, както и когато от пълномощното недвусмислено личи, че не се отнася за инстанцията или производството, за които е уведомяването. Отказът на адвоката да приеме съобщението се заявява по електронен път в единния портал за електронно правосъдие, съответно се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Необоснованият отказ не засяга редовността на връчването.“ По § 10 има предложение на народния представител Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10: „§ 10. В чл. 52 се правят следните изменения и допълнения: 1. Досегашният текст става ал. 1.

1 и 2 се изменят така: „(1) Последният ден на срока продължава до края на двадесет и четвъртия час. Ако трябва да се извърши действие или да се представи нещо в съда, срокът изтича в момента на приключване на работното време. (2) Срокът не се смята за пропуснат, когато изпращането на молбата е станало по пощата или в електронна форма. Той не се смята за пропуснат и когато молбата е подадена в срок в друг съд или в прокуратурата.“ 2. Създава се ал. 4: „(4) Електронното изявление, с което се извършва процесуално действие, се смята за получено от съда, до който е адресирано, с постъпването му в системата на единния портал за електронно правосъдие.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12: „§ 12. В чл. 71 се създава ал. 3: „(3) Когато се извършват процесуални действия в електронна форма, съдилищата обозначават ясно, разбираемо и недвусмислено задължението за заплащане на такси и разноски на интернет страниците си, съответно на единния портал за електронно правосъдие, като се посочват и начините на заплащането им по електронен път.“ път.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13: „§ 13. В чл. 73 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се нова ал. 4: „(4) Съдилищата осигуряват на страните възможност за заплащане на таксите по електронен път. В случай че искането за защита и съдействие е извършено в електронна форма по чл. 102е в единния портал за електронно правосъдие, дължимата държавна такса се намалява с 15 на сто. При оттегляне на съгласието за връчване по този начин, разликата до пълния размер на дължимата държавна такса се довнася от задълженото лице в 7-дневен срок.“

1, в изречение първо думите „със съответното устройство“ се заменят с „по реда на чл. 360ж от Закона за съдебната власт във вид и по начин, позволяващи възпроизвеждането му“, а в изречение второ думите „по глава III, раздел 6 от Регламент (ЕС) № 910/2014“ се заличават.“ По § 15 По § 15 има предложение на народния представител Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15: „§ 15. В чл. 127, ал. 1 т. 2 се изменя така: „2. името и адреса на ищеца и ответника, на техните законни представители или пълномощници, ако имат такива, електронен адрес за връчване при условията на чл. 38 и 38а и заявление дали желае връчване на посочения електронен адрес, както и телефонен номер

името и адреса на ответника, на неговия законен представител или пълномощник, ако има такива, както и телефонния номер и електронен адрес за връчване на ответника и неговия представител, ако притежават такива, и заявление дали желае връчване на посочения електронен адрес за връчване.“ По § 18

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18: „§ 18. В чл. 183 се правят следните изменения и допълнения: 1. Досегашният текст става ал. 1. 2. Създава се ал. 2: „(2) Завереният от страната препис по ал. 1 може да бъде представен и като електронен образ, заверен от страната с квалифициран електронен подпис.“

и предложението на Комисията за отхвърляне на следните параграфи 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 и 29, който става 19. Гласували

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 30, който става § 20: „§ 20. В чл. 436, ал. 3 се създава изречение „Всички документи може да се изпращат на съда в електронна форма.“ Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 31 да бъде отхвърлен. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 32 да бъде отхвърлен.

Параграф 1 от допълнителната разпоредба се изменя така: § 1. По смисъла на този кодекс: 1. „Видеоконференция“ е комуникационна връзка чрез техническо средство за едновременно предаване и приемане на образ и звук между участници в процеса, намиращи се на различни места, позволяваща записване и съхраняване на информацията на електронен носител. 2. „Електронен адрес за връчване“ е персонализирано пространство в единния портал за електронно правосъдие, чрез което лицата получават електронни заявления, съобщения, призовки и книжа от съдилищата, квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща, както и адрес на електронна поща. поща. 3. „Електронен документ“ е документът по смисъла на чл. 3, параграф 35 от Регламент (ЕС) № 910/2014. 4. „Квалифициран електронен печат на съда“ и „квалифициран електронен времеви печат на съда“ са печати, които отговарят на изискванията на глава III, раздел 5 и 6 от Регламент (ЕС) № 910/2014.“ „Преходни и заключителни разпоредби“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието. По § 34 има предложение на народния представител Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция

Има ли изказвания, колеги? Не виждам. Подлагам на гласуване следните текстове: редакцията, предложена от Комисията за текста на § 30, който става § 20; предложението на Комисията за отхвърляне на параграфи 31 и 32 по вносител, по вносител, редакцията, предложена от Комисията за текста на § 33, който става 21; текста на вносителя, подкрепен от Комисията за наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“, както и редакцията, предложена от Комисията, за текста на § 34, който става 22. Гласували

организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 35, който става § 23: „§ 23. В Наказателно-процесуалния кодекс

Съдебните актове се изготвят като електронен документ в eдинната информационна система на съдилищата и се подписват с квалифициран електронен подпис. (8) Когато следва да бъдат положени подписи на страни, съдебният акт се изготвя и на хартиен носител. Тези актове се въвеждат в електронна форма в eдинната информационна система на съдилищата.“ 2. В чл. 55, ал. 1 се създава изречение трето: „Искания, бележки, възражения, както и обжалване на актовете, които накърняват неговите права и законни интереси, могат да бъдат извършвани по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис.“ 3. В чл. 64: а) в ал. 2 се създава изречение второ: „При обявено извънредно положение, военно положение, бедствие, епидемия, други форсмажорни обстоятелства или при изразено писмено съгласие на обвиняемия и неговия защитник, обвиняемият може да участва в делото и чрез видеоконференция, като в тези случаи самоличността му се удостоверява от началника на затвора или началника на ареста или от определен от тях служител.”; б) в ал. 7 се създава изречение трето: „При обявено извънредно положение, военно положение, бедствие, епидемия, други форсмажорни обстоятелства или при изразено писмено съгласие на обвиняемия и неговия защитник, обвиняемият може да участва в делото и чрез видеоконференция, като в тези случаи самоличността му се удостоверява от началника на затвора или началника на ареста или от определен от тях служител.” 4. В чл. 75: а) в ал. 1 се създава изречение второ: „Искания, бележки, възражения, както и обжалване на актовете, които водят до прекратяване или спиране на наказателното производство, могат да бъдат извършвани по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис.“; б) в ал. 2 след думите „за призоваване в страната“ се добавя „или електронен адрес“; в) алинея 3 се изменя така: „(3) Правата на пострадалия възникват, ако той изрично поиска да участва в досъдебното производство и посочи адрес в страната за призоваване и уведомяване за хода на производството. При изрично съгласие на пострадалия, което може да бъде оттеглено по всяко време, призоваването и уведомяването може да се извърши и на посочен от него електронен адрес.“ 5. В чл. 79 се създава изречение второ: „Искания, бележки, възражения, както и обжалване на актовете, които накърняват неговите права и законни интереси, могат да бъдат извършвани по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис.“ В чл. 82, ал. 1 се създава изречение второ: „Искания, бележки, възражения, обжалване на актовете, които накърняват неговите права и законни интереси, както и оттегляне на тъжбата, могат да бъдат извършвани по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис.“ 7. В чл. 87, ал. 1 се създава изречение второ: „Искания, бележки, възражения, както и обжалване на актовете, които накърняват неговите права и законни интереси, могат да бъдат извършвани по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис.“ 8. В чл. 90, ал. 1 се създава изречение второ: „Искания, бележки, възражения, както и обжалване на актовете, които накърняват неговите права и законни интереси, могат да бъдат извършвани по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис.“ 9. В чл. 99, ал. 1 се създава ново изречение второ: „Искания, бележки, възражения, както и обжалване на актовете, които накърняват правата и законните интереси на обвиняемия, могат да бъдат извършвани по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис.“, а изречение второ става изречение трето. 10. В чл. 149, ал. 3 се създава изречение второ: „Заключението може да бъде представено в електронна форма, подписано с квалифициран електронен подпис.“ 11. В чл. 178: а) създават се нови ал. 8 и 9: „(8) Връчването на призовки, съобщения и книжа на обвиняем и на защитник в съдебната фаза може да се извършва по електронен път с тяхно съгласие, когато са посочили електронни адреси. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време. (9) Връчването на призовки, съобщения и книжа в съдебната фаза на пострадал, ощетено юридическо лице, частен тъжител, частен обвинител, граждански ищец, граждански ответник и на техните повереници, както и на свидетел, вещо лице, преводач, тълковник или специалист – технически помощник, може да се извършва по електронен път с тяхно съгласие, ако са посочили електронен адрес. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.“; б) създава се ал. 10: 10: „(10) Когато връчването в съдебното производство не може да се извърши по реда на ал. 1 – 7, по преценка на органа призовки, съобщения и книжа може да се връчват и на посочен електронен адрес.“; в) досегашните ал.

или от единния портал за електронно правосъдие. Връчването чрез електронен адрес за връчване в единния портал за електронно правосъдие се удостоверява с копие от електронния запис от информационната система на портала, подпечатано с квалифициран електронен времеви печат на съда и с удостоверено точното време на всяко действие в системата чрез електронен квалифициран времеви печат по Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257 от 28 август 2014 г.). При връчване чрез квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща – с електронните записи за връчването, създадени от квалифицирания доставчик на удостоверителни услуги. Те се смятат за връчени с изтеглянето им. Потвърждаване на получаването не се изисква. Електронната идентификация на лицето се извършва по ред, определен в Закона за съдебната власт. (9) Когато страната не е изтеглила съобщението в 7-дневен срок от изпращането му, връчването се извършва по общия ред. ред. (10) Връчването на адрес на електронна поща се удостоверява с копие от електронния запис за това. В 7-дневен срок от изпращане на електронното писмо с прикачени призовка, съобщение или книжа лицето е длъжно да върне потвърждение на адреса на електронната поща на изпращащия орган. Когато лицето не върне потвърждение, връчването се извършва по общия ред. (11) Връчването на електронен адрес се смята за лично връчване.“ 13. В чл. 209: а) алинея 2 се изменя така: „(2) Съобщенията могат да бъдат устни или писмени. Писмените съобщения могат да бъдат законен повод за започване на разследване само ако са подписани. Те могат да бъдат изпратени и по електронен път, ако са подписани с квалифициран електронен подпис при спазване на изискванията на закона. За устните съобщения се съставя протокол, който се подписва от заявителя и от органа, който ги приема.“; б) създава се ал. 3: „(3) Със съобщението лицето може да изрази съгласието си да бъде призовавано и да получава съобщения на посочен от него електронен адрес.“ 14. В чл. 247 се създава нова ал. 2: нова ал. 2: „(2) Обвинителният акт и тъжбата могат да бъдат подадени чрез единния портал за електронно правосъдие, подписани с квалифициран електронен подпис. В останалите случаи те се въвеждат в единната информационна система на съдилищата по реда на чл. 360ж от Закона за съдебната власт.“ 15. Създава се нов чл. 247а: „Поставяне на началото на производството в информационната система на първоинстанционния съд Чл. 247а. (1) При извършване на процесуално действие, което поставя началото на съдебно производство, в информационна система на съда се образува електронно дело. дело. (2) Изявленията и актовете, подавани до съда на хартиен носител, както и всички документи и информация на хартиен носител, се въвеждат в информационната система на съда чрез снемане на електронен образ по реда на чл. 360ж от Закона за съдебната власт във вид и по начин, позволяващи възпроизвеждането им. (3) Доказателствата, които поради естеството си не могат да се преобразуват в електронна форма, се прилагат към делото и се съхраняват във вида, в който са представени пред съда. (4) Цялото или част от електронното дело може да се възпроизвежда в необходимия брой документи на хартиен носител със значението на официални преписи след заверка от служител, овластен от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт. За възпроизвеждането се събира такса като за заверен препис. (5) По искане на страните по делото, съдът им предоставя незаверено копие на цялото или на част от електронното дело, възпроизведено на хартиен носител. За възпроизвеждането на копие се заплаща такса. Такса не се дължи в случаите на освобождаване от държавна такса, както и в други случаи, предвидени в закон. закон. (6) Документите и информацията, представени на електронен носител, постъпили по електронен път или въведени в информационната система на съда, се обработват и съхраняват по начин, гарантиращ защитата от грешки,

247в“. 19. В чл. 270, ал. 2 се създава изречение второ: „При обявено извънредно положение, военно положение, бедствие, епидемия, други форсмажорни обстоятелства или по писмено искане на подсъдимия и неговия защитник и по преценка на съда подсъдимият може да участва в делото и чрез видеоконференция, като в тези случаи самоличността му се удостоверява от началника на затвора или от негов представител.“ 20. В чл. 272, ал. 4 думите

квалифициран електронен подпис от всички членове на състава на съда.“ 22. В чл. 311 ал. 2 се изменя така: „(2) Протоколът за съдебното заседание се изготвя в единната информационна система на съдилищата, като се подписва с квалифициран електронен подпис

„а ако са подадени по електронен път, се подписват с квалифициран електронен подпис“; в) в ал. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на подадените по електронен път“; г) в ал. 6 думите „устно или писмено“ се заменят с „устно, писмено или по електронен път, подписано с квалифициран електронен подпис“. 24. Член 322 се изменя така: „Чл. 322. Страните могат да подават писмени възражения срещу подадената жалба или протест и по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис,

„Те могат да бъдат подадени по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис.“; б) в ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на подадените по електронен път.“ 27. В чл. 351: а) в ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „освен ако са подадени по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис“; б) в ал. 4 след думите „до даване ход на делото“ се поставя запетая и се добавя „а ако са подадени по електронен път, се подписват с квалифициран електронен подпис“. подпис“. 28. В чл. 375 се създава изречение второ: „Постановлението може да бъде подадено чрез единния портал за електронно правосъдие, подписано с квалифициран електронен подпис, а в останалите случаи то се въвежда в единната информационна система на съдилищата по реда на чл. 360ж от Закона за съдебната власт.“ 29. В чл. 423, ал. 1 думите „чл. 247б“ се заменят с „чл. 247в“. 247в“. 30. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава ал. 6: „(6) „Електронен адрес“ по смисъла на този кодекс е персонализирано пространство в единния портал за електронно правосъдие, чрез което лицата получават електронни изявления, съобщения, призовки и книжа от съдилищата, адрес на квалифицирана електронна поща, както и адрес на електронна поща.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ

„В тези случаи, както и при обявено извънредно положение, военно положение, бедствие, епидемия, извънредна епидемична обстановка или други форсмажорни обстоятелства лицето, чието настаняване се иска, както и вещото лице, назначено да даде експертно мнение, може да участват в делото и чрез видеоконференция, като самоличността им се удостоверява от директора на болничното заведение или от упълномощено от него лице.“.“

на домовете за медико-социални грижи за деца във Варна, Кърджали, Плевен и Стара Загора, които се закриват до 31 декември 2021 г.“. 2. В § 45, т. 1 думите „1 януари 2021 г.“ се заменят с „31 декември 2021 г.“.“ По § 39 има предложение на народния представител Даниела Дариткова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 39, който става § 28:

редакцията, предложена от Комисията, за текста на § 38, който става § 26; предложението на Комисията за създаване на нов § 27

Колеги, обявявам 30 минути прекъсване.